Sad ćemo se vratiti na dnevni red. Uvodno će Prijedlog zakona o poljoprivredi obrazložiti zamjenica ministra poljoprivrede gospođa Snježana Španjol. Hvala lijepo. Poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora, poštovane saborske zastupnice i saborski zastupnici. Poljoprivredno zakonodavstvo Europske unije predstavlja normativno najšire područje jedno je od rijetkih zajedničkih politika Europske unije koje se primjenjuje na sve države članice u području poljoprivrede, sigurnosti hrane i zajedničke ribarstvene politike. Prije ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju izvršeno je pravno usklađenje u svim ovim područjima te je većim brojem zakona, preko 25, osigurana provedba obvezujućih uredbi i direktiva Područje provedbe mjera poljoprivredne politike do sada je bilo propisano sa više od 10 zakona. Takvo normativno rješenje nije zadovoljavajuće i nužno traži pojednostavljenje te pristupačniji objedinjeni model zakonskog rješenja za sve mjere i postupke. Dodatna namjera ovog zakona je lakše snalaženje potencijalnih korisnika na koje se pojedine norme odnose te ujednačavanje provedbe postupka administracije. trenutno postoje slučajevi gdje za pojedine norme ili pojedine obveze korisnici moraju provjeravati u tri, četiri pa i više zakona, a iz kojih proizlazi velik broj pravilnika. Ujedno se ovim zakonom uspostavlja pravni okvir za povlačenje oko 800 milijuna eura godišnje iz dva europska fonda za sve mjere poljoprivredne politike. To je Europski poljoprivredni fond za jamstva i Europski fond za ruralni razvoj. Reforma zajedničke poljoprivredne politike Europske unije za programsko financijsko razdoblje uređena je kroz četiri krovne uredbe koje su objavljene u prosincu 2013. godine, a rasprava o cijeloj reformi trajala je od 2011., dakle Nove reforme i nove odredbe primjenjuju se od početka ove godine. Reforma u kojoj su sve države članice aktivno aktivno učestvovale obuhvaća uređenje politike ruralnog razvoja, zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda te uspostavu novog sustava izravnih plaćanja u razdoblju od 2015. do 2020. Ministarstvo poljoprivreda je u 2014. provelo javnu raspravu u trajanju od dva mjeseca o novom modelu izravnih plaćanja. Okvir o načinu provedbe reforme u Republici Hrvatskoj utvrđen je u dokumentu Reforma zajedničke poljoprivredne politike, hrvatski model izravnih plaćanja u programsko-financijskom razdoblju 2015.-2020. kojeg je Vlada Republike Hrvatske usvojila odlukom na sjednici održanoj 23. srpnja 2014. godine nakon 2 mjeseca provedene javne rasprave. Temeljem usvojenog dokumenta Ministarstvo poljoprivrede je prijavilo Europskoj komisiji odabrane opcije za provedbu programa izravnih plaćanja. ovim putem mogu izraziti veliko zadovoljstvo što smo uveli proizvodno vezanu potporu prije svega za osjetljive sektore, dakle za mliječni sektor koji već duži niz godina ima problema, ali i proizvodno vezane potpore u Sektoru voća i povrća i godinu dana, zapravo malo duže Ministarstvo poljoprivrede radi na konceptu udruživanja poljoprivrednih proizvođača, održan je veći broj radionica i prezentacija poljoprivrednim proizvođačima o mogućnosti korištenja fondova. Dalje, tijekom rujna i listopada smo također imali dodatna očitovanja i sastanke na tehničkoj razini u Europskoj komisiji i uspješno smo zatvorili sva pitanja vezana uz model izravnih plaćanja. Samo za provedbu novog programa Republika Hrvatska ima na raspolaganju u programskom razdoblju 2015.-2020. maksimalno dvije i pol milijarde eura od čega se iz EU proračuna osigurava 1,5 milijardi eura ili oko 60%. Ono što smo također uspjeli Ministarstvo poljoprivrede učiniti od 2012. godine je da smo povećali u konzultacijama sa Europskom komisijom omotnicu za izravna plaćanja na 423 milijuna eura u odnosu na iznos iz Ugovora o pristupanju od 373 milijuna eura što je povećanje za više od 13% ili 50 milijuna eura. Cilj Ministarstva poljoprivrede kao što sam navela od 2012. je bio povećanje omotnice za izravna plaćanja, jer to su sredstva koja idu direktno poljoprivrednim proizvođačima i osiguravaju stabilnost njihovog dohotka, jer je prema odredbama Ugovora o pristupanju omjer izravnih plaćanja i ruralnog razvoja 54,46 dok je na razini proračuna Europske unije više od 70% sredstava namijenjeno izravnim plaćanjima. Pojedine zemlje EU imaju 80% sredstava namijenjenih za izravna plaćanja, namijenjenih za izravna plaćanja, dakle direktna stabilnost dohotka njihovih poljoprivrednih proizvođača i to nam je bio temeljni cilj od 2012. godine da poboljšamo taj omjer u korist naših poljoprivrednih proizvođača. Zakonom su također obuhvaćene odredbe vezane uz mjere informiranja i promocije, pravila vezana uz provedbu mjera državne potpore, prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda i dopunske djelatnosti, standardi kvalitete za hranu, ekološka i integrirana proizvodnja. Evo ovdje ću samo dati jedan primjer. Naime, prema postojećem zakonodavnom okviru poljoprivredni proizvođači odredbe vezane uz integrirane proizvode mogu naći u Zakonu o poljoprivredi, a za ekološke proizvođače u Zakonu o ekološkoj proizvodnji. Na ovaj način smo objedinjavanjem svih odredbi u jedan zakon da poljoprivredni proizvođači na jednom mjestu mogu naći sve one odredbe koje se odnose na poljoprivrednu proizvodnju. Nadalje, zakonom se definiraju i sustavi kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koji su sada bili propisani u posebnom zakonu, objedinjene su javne službe na području poljoprivrede. Naime, analizom je utvrđeno, dakle pojedine javne službe i ustanove su osnivane uredbom Vlade, neke su osnivane pojedinim posebnim posebnim zakonima. Ovdje smo na jednom mjestu poljoprivrednim proizvođačima omogućili da vide sve službe, sve ustanove koje djeluju na području poljoprivrede, da vide djelokrug njihovog rada i da imaju uvid koje institucije im mogu pomoći u pripremi projekata za EU fondove, a naravno i za podnošenje zahtjeva za izravna plaćanja i sve mjere u sklopu poljoprivredne politike. Dodatno činjenica je imali smo raspravu na odboru, dakle činjenica je kad se uzme zakon on ima negdje oko 200 članaka, ali ako se napravi analiza dakle ovih 10 zakona tada je to smanjenje odredbi skoro za jednu trećinu. A vezano za administrativnu kontrolu, kontrolu na terenu te upravni inspekcijski nadzor sada na jednom mjestu poljoprivredni proizvođači mogu vidjeti sve što se na njih odnosi vezano na provedbu mjera i poljoprivredne politike. Na ovaj način smanjuju se i troškovi našim poljoprivrednim proizvođačima vezano za praćenje evidencije, a osim toga naravno i naše prehrambenoj industriji i svim subjektima u poslovanju s hranom. Novina su i odredbe vezane uz doniranje hrane. Naime, svjedoci smo ne samo u Republici Hrvatskoj, nego i na razini EU, ali i šire, da se velike količine hrane bacaju, uništavaju, a dobava hrane socijalno ugroženim i osobama pogođenim prirodnim katastrofama i elementarnim nepogodama nije dobro uspostavljena. Ovo je inicijativa u kojoj će sudjelovati i ostala nadležna ministarstva, dakle Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo socijalne politike, Ministarstvo financija. Također vezano za dodatne olakšice u vezi poreza na dodanu vrijednost i poreza na dohodak koji do sada na žalost u prijašnjim vremenima nije bio razmatran. Nadamo se da će u prvom kvartalu 2015. biti propisan pravilnik koji će to detaljnije definirati i omogućiti smanjivanje troškova vezano za bacanje hrane, uništavanje hrane i pristup jeftinijoj hrani našim socijalno ugroženim osobama i osobama pogođenim prirodnim katastrofama i elementarnim nepogodama. Ono što je još novina, što smo napravili ovim zakonom je objedinili poljoprivrednu inspekciju. Dakle, analizirajući postojeće inspekcije, postoji Zakon o veterinarstvu koji definira veterinarsku inspekciju, postoji Zakon o šumarstvu koji definira šumarsku inspekciju. A nažalost temeljni Zakon o poljoprivredi ima 45 članaka i definira i definira jako veliki broj inspektora, od stočarskih, vinarskih, inspektora za kakvoću hrane. Ovakvo objedinjavanje inspekcije čini dodatnu racionalizaciju i smanjivanje troškova administracije ali i transparentniji i lakši pristup potencijalnih korisnika jer je i njima samima vrlo teško pratiti toliko veliki broj naziva i odredbi. Na ovaj način je objedinjeno postupanje i napravljena je dodatna racionalizacija sa temeljnim ciljem da naši poljoprivredni proizvođači na jednom mjestu mogu doći do odredbi koje se na njih primjenjuju. U privitku odnosno u prijelaznim i završnim odredbama pobrojani su svi pravilnici koji proizlaze iz Zakona o poljoprivredi. Njih je 89. Naglašavam da je dosada tih 89 pravilnika proizlazilo iz 10 zakona. Kad govorimo o izmjenama i dopunama i samih zakona i samih pravilnika možemo vidjeti o kolikoj količini pravnih akata se odnosi i to je i za poljoprivredne proizvođače ali i za subjekte u poslovanju s hranom, prehrambenu industriju i sve zainteresirane koji žele ulagati u poljoprivredu izuzetno skupu, izuzetno komplicirano. A vezano evo za fondove koji su nam otvoreni želim samo evo na kraju naglasiti da je Ministarstvo poljoprivrede usprkos natpisima i nekim informacijama vezanim za program ruralnog razvoja počelo provoditi program dakle već u 10. mjesecu i to prije svega za poplavna područja u Posavini. Raspisana su dva natječaja, zaprimljeno je 100 prijava, obrađene su prijave, dakle prije svega za nabavu stoke i obnove proizvodnog potencijala za poljoprivredne proizvođače koji su pretrpjeli štetu u ovim nažalost poplavama prošle godine. Natječaj za program ruralnog krajem ovog mjeseca, a za ostale mjere također će biti raspisani. I vezano za program ruralnog razvoja uvjerena sam da će i naši poljoprivredni proizvođači ali evo i službe i administracija pojednostavljenjem kojeg smo evo predvidjeli napraviti u ovoj godini jako puno na korist našoj poljoprivrednoj proizvodnji. Hvala vam lijepo. Hvala vam lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Uvažena zamjenice ministra lijepo ste ovdje to sve i sa lakoćom objašnjavali i rekli ste da je ovo jedna novina da je to objedinjeno. Ali ja evo zaista moram primijetiti da ovakav i ovaj Zakon o poljoprivredi očekivao se već prije dvije godine. Ono što nije novina nažalost je to da ova Vlada uporno pokazuje da poljoprivreda nije strateška gospodarska grana. Gospođo zamjenice ministra poljoprivrede resorno Ministarstvo poljoprivrede poslalo je program ruralnog razvoja na ocjenu u EU. Vratio se sa 377 primjedbi i rokom do 15. siječnja kad ste trebali popraviti program ruralnog razvoja. Prema svim informacijama to nije učinjeno. Ako se to do 15. siječnja dakle, a prošao je, nije učinilo onda naši poljoprivrednici nažalost neće moći povlačiti sredstva iz fondova koja su namijenjena mjerama ruralnog razvoja. Problem je još taj što zaista svaki dan, dakle preko 10-ak obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva gasi se. Od 193 tisuće OPG-a negdje oko 10% je tu mladih poljoprivrednika koji žele raditi i očekuju da ministarstvo zaista reagira na vrijeme. na vrijeme. Sve ovo što je, sve je to u redu ali nije na vrijeme, to sve kasni, jako kasnite od početka kad ste došli. Pa ovako, vezano za kašnjenje ja ću ponoviti ono što sam u uvodnom izlaganju rekla. Dakle, na razini EU reforma zajedničke poljoprivredne politike je objavljena krajem 2013. godine. Kroz 2014. godinu svjesni smo da i ovaj zakon dakle ide u dva čitanja, a ne ide po hitnom postupku vezano za odredbe, ali tijekom 2014. održan je niz javnih rasprava što bi mogli razgovarati vezano za odredbe ugovora o pristupanju i kako je s poljoprivrednim proizvođačima ranije razgovarano. Izravna plaćanja otvorena je javna rasprava bila 2 mjeseca, uvažili smo veliki broj prijedloga i primjedbi. Naglašavam da smo do listopada sa Europskom komisijom na tehničkim sastancima pregovarali u vezi izravnih plaćanja. Ponovit ću ono što sam rekla za program ruralnog razvoja. Program se provodi od listopada prošle godine kad je raspisan natječaj za mjeru. Za mjeru 4.1. i 4.2. ulaganje u poljoprivredna gospodarstva i u preradbene kapacitete odnosno prehrambenu industriju natječaj ide krajem ovog mjeseca, početkom veljače. Radionice su održane tijekom ovog tjedna i sve do 30. siječnja održavaju se radionice s potencijalnim korisnicima, sa konzultantskim kućama i sa svim institucijama koje sudjeluju u pripremi projekata. Ja bih samo htjela naglasiti da je u ovom uvaženom Domu izrečena netočna informacija da bi se trebalo isplatiti temeljem ugovora o pristupanju 6 milijardi kuna. Ja bih samo naglasila ono što je ispregovarano i što sam također rekla, da je ispregovarano 373 milijuna eura za izravna plaćanja i da smo mi nakon 2 godine od 2012.uspjeli 50 milijuna iz programa ruralnog prebaciti u izravna plaćanja i na taj način osigurali stabilnost poljoprivrednih proizvođača i njihovog dohotka. Nažalost, je dugo je trajalo jer onda kada je trebalo dogovoriti se nažalost nije dogovorilo. Hvala lijepo. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Poštovana zamjenice. Drago mi je da se raspravlja o ovom zakonu ipak danas ujutro, da nije to bilo sinoć u kasnim satima i drago mi je da ste prihvatili i pristali da se ide u drugo čitanje jer jer ovaj zakon itekako zaslužuje ne samo to nego zaslužuje ono što traži i Udruga OPG-a da se on vrati još jedanput i na javnu raspravu jer kao što ste i sami ovdje naveli o programu izravnih plaćanja je bila javna rasprava 2 mjeseca o samom zakonu koji objedinjuje sve je bila svega 10 dana. Mislim da je ovo prevažno da bi se za 10 dana mogla provesti javna rasprava i da bi trebalo nakon ove rasprave razmotriti da se on vrati još jedanput na javnu raspravu i da se vidi kako ga što bolje doraditi i kako ga učiniti što efektnijim, boljim i konačno provedljivijim. mene interesira, vi ste ovdje spomenuli udruživanje poljoprivrednika, ja nisam baš uspio u ovom zakonu pronaći da je to neki cilj ovog zakona da se provode neke posebne mjere u tom pravcu pa ću zamoliti neka dodatna pojašnjenja. Ali ste spomenuli i već je bilo u ovoj prvoj replici od kolegice Sumrak govora o sredstvima iz EU i novcima koji su nam osigurani tamo. Pročitat ću iz intervjua sa gospodinom Dolom i pitanje i odgovor. Dakle novinar ili novinarka pita: "Radili ste na pitanjima vezanim uz poljoprivredu, kako vidite poštivanje pravila zajedničke poljoprivredne politike od strane Hrvatske?". Odgovora Dol: "Hrvatska je imala dobar nacionalni sustav potpora prije pristupanja. Ona je dobro ispregovarala poglavlje poljoprivrede i nema puno problema veznih uz subvencije ZPP-a. međutim Hrvatska je u velikom kašnjenju sa svojim programom ruralnog razvoja i izlaže se riziku da izgubi 330 milijuna eura u 2015.godini". Kako komentirate ovo? **Zgrebec, Dragica Ispričavam se ali osjećam se nemojte se ljutiti kao papagaj jer ja sam ponovila u uvodnom izlaganju i sada ponovno treći puta ponavljam. Dakle RH je počela provodi program ruralnog razvoja, 5.put u listopadu 2014.godine sa mjerom koja je bila najvažnija za poljoprivredne proizvođače, a to je obnova proizvodnog potencijala jer su im nažalost stradale i farme i polja i imanja i njihova sela. Pomogli smo i kroz nacionalni proračun u iznosu od 35 milijuna kuna u doniranju hrane u organizaciji savjetodavne službe, ali smo naravno i aktivirali mjeru iz programa ruralnog razvoja u dogovoru sa Europskom komisijom prije nego što je program odobren. I opet mantra oko toga da RH kasni i o tome da ima 377 komentara, ja bih samo htjela naglasiti da je Ministarstvo poljoprivrede davalo nekoliko puta priopćenje i demantije, ali o tome se ne govori. Mi smo u zlatnoj sredini kao država i meni je žao prije svega zaposlenika koji su u Ministarstvu poljoprivrede koji su uložili ogromni trud, ogromnu energiju da se odrede poslovi u rokovima, mi smo u zlatnoj sredini. Veće države od RH imaju po 410 pa i 500 komentara o tome se ne govori. Samo manji broj od 118 programa koji su dostavljeni Europskoj komisiji je odobren do kraja 2014.godine negdje oko desetak. Dakle velikim zemljama kao što je Francuska, kao što je Njemačka i neke druge također programi nisu odobreni. Mi smo u konzultacijama sa komisijom, krenuli u provedbu, rekla sam do kraja siječnja ide mjera i 4.1 i 4.2 prebacili smo dio sredstava na izravna plaćanja što automatski povećava iskorištavanje programa ruralnog razvoja i ja vas molim da više ne moramo ponavljati jer imate i pisana priopćenja. Hvala, ispričavam se. **Zgrebec, Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Evo ja ću se pozvati na članak 238.oprostite drugačije ne mogu, ali ovo ne znam da li namjerno ili nenamjerno gospođa zamjenica naprosto obmanjuje javnost, zato jer na sva pitanja da će se izgubiti sredstva tih 333 milijuna koja nisu poslana vezano za ispravak mjere ruralnog razvoja uporno govorite o sredstvima iz državnog proračuna. Dakle javila sam se zbog toga jer u Hrvatskom saboru mislim kada se govori ispred ministarstava da se treba govoriti onda relevantna stvar. Ne govoriti sve je uredu nego govoriti istinu, to su sredstva mjera 4.1, 4.2 državni proračun. a kada se govori o istini i činjenicama nemojte govoriti da je to 333 milijuna eura jer će to biti tek u 5.godini kada Hrvatska u 5.godini bude članica EU. U prvoj godini 25% sa određenim. Dakle to je istina, prema tome ni vi ne govorite činjenice. Stjepan MIlinković, replika. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Pa gospođo zamjenice ministra, spomenuli ste brojna poboljšanja kojima ste obdarili poljoprivrednike no unatoč tim darovima i danas će ih OPG-a propasti nažalost, Toga moramo biti svjesni. 70% ih je pod blokadom. A jučer smo čuli glede potrošačkog kreditiranja da su izuzeti, oni su izuzeti ili to za OPG ne vrijedi, razumijete. glede tih izravnih plaćanja, glede izravnih plaćanja znate da smo vodili ono u 7. mjesecu da smo sami inicirali tematske sjednice da bi se napravilo u tom smislu neke pomake i da bi se završilo na vrijeme i koliko toliko da bi se radilo. Ali što se tiče tih plaćanja nije loše spomenuti da je u 2014., da je u 2013. isplaćeno 37% manje potpora a mislim da u 2014. 30% je li tako? Možda griješim ali dozvoljavam da me ispravite. A što se tiče ovoga ruralnog razvoja, rekli ste da je početo u 10. mjesecu, rekli ste da ima 89 pravilnika. I jučer je jedan prezentiran pravilnik baš glede toga ruralnog razvoja, glede mjere 4 ali je rečeno jasno da će on kada Europska komisija dade suglasnost, koliko ja znam, kada dade suglasnost na sve ove. na sve ove. Kada, molim vas lijepo, tu je pitanje veliko? Ministar nam je objašnjavao neki dan koliko ste vi aktivnosti provele, radili ovo, radili ono, ali novci nema, tu je problem i neće ih biti, toga se ja bojim, neće ih biti, nažalost sam ja u pravu da je ova godina isto, tu su i građevinski radovi i svi ostali što ćemo doći u nepriliku. Po ovome ispada, pa ono jednostavno je rečeno po narodnoj, onoj liječničkoj, operacija uspjela bolesnik umro. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku Snježana Španjol. Pa dakle vezano za propadanje OPG-a u ovom Visokom domu je već bilo govora o tome dakle i vrijeme je vezano za istinu i netočne informacije da se poljoprivrednim proizvođačima jedanput kaže istina. Koja istina? Odobravani su krediti i kapitalna ulaganja, izgradnja farmi za stočarstvo bez zemljišta sa visokim kamatama, sa visokim rizikom, sa instrumentima osiguranja gdje su oni davali i svoje kuće i svoje farme i svoje zemljište kao instrumente osiguranja i sada su u velikim problemima. Tada kada se sa time krenulo, kada se mahalo operativnim programima, kada se ljudima prekrasno govorilo trebalo je s njima sjesti i ozbiljno razgovarati o posljedicama koje se mogu za njih dogoditi. Nažalost tu su. Ovo nije od jučer, ovo su krediti na 10 i 15 godina. Ovo nije od jučer. Dodatno vezano za 37% manje potpore, da to je rezultat pregovora Republike Hrvatske sa Europskom unijom i rezultat toga da su se nacionalne mjere koje su se davale tako kako su se davale morale uskladiti sa EU mjerama, ušle su kao takve u Ugovor o pristupanju i ono što smo mi radili od 2012. godine je da smo taj udar pokušali i uspjeli od nove reforme u 2015. godini zaustaviti na poljoprivredne proizvođače. Da to nismo napravili, katastrofa bi bila još veća, još veća. Jer na ovaj način smo osigurali da se 100 milijuna eura iz programa ruralnog razvoja prebaci na izravna plaćanja i da se poljoprivrednim proizvođačima osigura stabilnost dohotka. To nam je bio primarni cilj, to će nam i dalje biti cilj i na tome radimo. Smanjivanje troškova 89 pravilnika nismo napisali mi, to je 89 pravilnika koji su dočekali poljoprivredne proizvođače i kojih se oni moraju pridržavati. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa, hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Predsjednik Odbora za poljoprivredu kolega Franjo Lucić. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Izvješća sa rasprave o Prijedlogu zakona o poljoprivredni P.Z. br. 774. Odbor za poljoprivredu Hrvatskoga sabora raspravio je na 48. sjednici Održanoj 21. siječnja 2015. godine Prijedlog zakona o poljoprivredi koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 4. prosinca 2014. godine. Raspravu o navedenom prijedlogu zakona odbor je proveo sukladno odredbi članka 99. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo. U raspravi su sudjelovali predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore, Udruge OPG-a Hrvatske Život i Hrvatske gospodarske komore. Uvodno obrazloženje iznijela je zamjenica ministra poljoprivrede, predstavnica predlagatelja naglašivši kako se izradi cjelovitog Zakona o poljoprivredi pristupilo u cilju objedinjavanja nacionalnog zakonodavstva u području poljoprivrede, usklađivanja terminologije nacionalnog i zdravstvenog Europske unije i potrebe za reguliranjem područja koja do sada nisu bila regulirana zakonima Republike Hrvatske a to je doniranje hrane. U raspravi je izraženo zadovoljstvo vezano uz odustajanje od primjene hitne procedure donošenje Zakona o poljoprivredi. Predstavnici poljoprivrednih proizvođača naglasili su kako je rok od 10 dana za provođenje javne rasprave za zakon koji će uvelike odrediti smjer hrvatske poljoprivrede bio prekratak. Predstavnik Hrvatske poljoprivredne komore naglasio je kako Hrvatska poljoprivredna komora na nacionalnoj razini okuplja proizvođače svih poljoprivrednih sektora te upozorio na potrebu osiguravanja iste razine prava hrvatskim poljoprivrednim proizvođačima kao i članovima ostalih komora u Republici Hrvatskoj. Stoga su i mišljenja kako je Zakon o poljoprivredi nužno Hrvatskoj poljoprivrednoj komori osigurati ista prava kao i strukovnim komorama opisanim u članku 108. Prijedloga zakona. Predstavnici Udruga OPG-a Život izrazili su nezadovoljstvo odredbom članka 3. stavka 4. naglašavajući kako bi ovaj cilj poljoprivredne politike trebao težiti osiguranju održivog i primjerenog dohotka poljoprivrednog gospodarstva a ne samo kako je predloženo prijedlogom zakona osiguranju zadovoljavajuće razine dohotka poljoprivrednog gospodarstva. Ukazali su na potrebu uključivanja uzgojnih udruženja u Zakon o poljoprivredi kao i na potrebu izuzeća od ovrhe nad sredstvima koja su korisnicima dodijeljena po osnovi izravnih plaćanja. Kako prijedlog zakona obuhvaća područja prehrambene industrije, proizvodnje pića i duhana, predstavnica Hrvatske gospodarske komore upozorila je na potrebu korištenja izraza prehrambeno-prerađivačka industrija umjesto prehrambena industrija u cijelom tekstu prijedloga zakona. Isto tako ukazala je na potrebu preciziranja nadležnosti Ministarstva vezano uz članak 49. prijedloga zakona, kao i specificiranje specifičnih tehnoloških postupaka vezanih uz standarde kvalitete za hranu opisane odredbom članka 71. stavak 3. i 4. Ukazano je i na potrebu jasnijeg definiranja odredbi o doniranju hrane. Članak 99. stavak 10. propisuje kako će ministar pravilnikom propisati postupak odobravanja korištenja navoda i dodatnih zahtjeva dodatnih zahtjeva u području priznavanja prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda. Predstavnika Hrvatske gospodarske komore upozorila je kako je Ministarstvo zdravlja nadležno za uspostavu i provođenje politike sigurnosti hrane unutar područja prehrambenih i zdravstvenih tvrdnji te hrane za posebne prehrambene potrebe, što uključuje i hranu za dojenčad pa je zbog navedenog razloga potrebno donošenje predmetnog pravilnika od strane ministra zdravlja, uz suglasnost ministra poljoprivrede. Nadalje, kako direktiva 209/54 EZ umjesto izraza navod koristi izraz tvrdnja nužna je prilagodba tehnologije. Isto tako potrebno je i nedvojbeno definirati razliku između pravnih osoba koje će obavljati javne ovlasti i onih koji će obavljati stručne poslove u području poljoprivrede. U raspravi su izražena i različita mišljenja vezana uz izravna plaćanja. Naglašena je važnost korištenja postojećih baza podataka opisanih člankom 132. prijedloga zakona kao osnove daljnjeg razvoja i planiranja sustava korištenja tala. Uzimajući u obzir veliki broj primjedaba i mišljenja iznijetih u raspravu, Odbor za poljoprivredu provesti će još jednu raspravu o predloženom Prijedlogu zakona o Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje sljedećeg zaključka: "Prihvaća se Prijedlog zakona o poljoprivredi. Primjedbe i prijedlozi iznijeti u raspravi upućuju se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona o poljoprivredi.". Hvala lijepo.

Poštovana potpredsjednice Hrvatskoga sabora. Poštovana gospođo Španjol, zamjenice ministra, temperamentna. Što volim kad je netko iz ministarstva temperamentan i brani pa taman i neobranjivo. Ovdje se spomenulo maloprije da je jedan od velikih problema u Hrvatskoj bacanje hrane. To je najmanji problem u odnosu na problem proizvodnje hrane. U Hrvatskoj je problem proizvodnja hrane. I ovaj zakon koji kažu da li je taj zakon zakasnio, on je irelevantan ako se spomene recimo Zakon o poljoprivrednom zemljištu pa ću ja gospođi zamjenici ministra postaviti nekoliko pitanja i u vezi tog zakona pa da vidimo kako mi poštujemo zakone i kako stvaramo okvire za sliku, a slike nemamo, nema sadržaja. Ovdje nije spomenuto dosad u raspravi jesmo li se pripremili i kako smo se pripremili za 31.3., a oni koji se bave poljoprivredom znaju da se 31.3. ukidaju kvote za mlijeko. To je novi pomor gospodarstava u Hrvatskoj. Što je ministarstvo, to ćemo vjerojatno čut od zamjenice ministra. zapravo gledatelji kako bi više razumjeli o čemu danas pričamo zapravo, o kojem okviru pričamo, a s kojim se stvarnim problemima susrećemo i hoće li taj zakon riješiti iti jedan problem ili će biti mrtvo slovo na papiru kao što je mrtvo slovo na papiru Zakon o poljoprivrednom zemljištu. Milijun hektara zemlje se ne obrađuje. Koliko je dosad otkako je prihvaćen zakon, a ovdje se ministar zaklinjao da je to prvi okvir pomoću kojeg će poljoprivreda u Hrvatskoj ozdraviti, koliko je do danas podijeljeno. Činjenica je da oni koji žele proizvoditi nemaju zemljišta, a zemljište je neobrađeno. To je logika koju ne može nitko shvatiti. Mi se ponašamo tako kao da smo daleko napredniji od Japana tehnološki i kao da proizvodimo sofisticiranu tehnologiju i nama poljoprivreda nije važna. Prije je gospođa Sumrak govorila o tome je li poljoprivreda strateška djelatnost u Hrvatskoj. Nije. Nije strateška djelatnost jer se ne ponašamo prema njoj, a i sljedeći podaci potvrđuju to. Hrvatski potencijal poljoprivredne proizvodnje je 10 milijuna stanovnika, tako tvrde poljoprivredni stručnjaci, oni koji se bave. Posljednji suficit u izvozu hrane u odnosu na uvoz Hrvatska je imala davne 1999. godine, znači u ratu i to smo izvezli 400 milijuna dolara hrane, za 400 milijuna dolara više nego što smo uvezli. U 15 godina država je za poticaje dala poljoprivrednicima 35 milijardi kuna. Dakle, ovdje nema nevinih kad je pitanje strategija poljoprivrede. Ovo nije problem samo ove Vlade, ovo je problem i svih prethodnih Vlada koje su učinile sve da ova statistika bude porazna. Ovisnost Hrvatske o uvozu hrane je 50% dok je EU prehrambeno neovisna. Čitavo vrijeme ovdje govorimo o demografskoj obnovi Hrvatske. Ne prijeti nama hrvatskim građanima nestanak stanovništva iseljavanjem. Da se zatvore granice za šest mjeseci bi pomrli od gladi, to nam prijeti. U Hrvatskoj se po prvi puta govori o gladi. Ne da se govori nego u Hrvatskoj su u ovom razdoblju prvi puta ljudi glavni. Vidimo da su u školama djeca gladna što se negira i da se loše hrane, a i loša ishrana je samo činjenica da ljudi u Hrvatskoj katastrofalno žive. Deficit uvoza na godišnjoj razini iznosi milijardu dolara ili 2,7 milijuna dolara dnevno. 80-tih godina prošloga stoljeća i tisućljeća Hrvatska je ostvarivala od poljoprivredne proizvodnje 800 milijuna dolara suficita godišnje. Što je nestalo u Hrvatskoj? Znači, jedan je stručnjak izračunao gotovo nam je svaki doručak i veći dio ručka iz uvoza. Tamo bi netko pitao tko je tu lud? Imamo sve preduvjete da budemo samodostatni, znači ne treba proizvoditi još za 6 milijuna izvoziti, nego samo da možemo sebe prehraniti i to ne činimo. Što se dogodilo? E pa 90-tih godina su nahrupili na granice, otvorili širom uvoznici i poljoprivredna ministarstva i ovo današnje i ona prije bi se trebala zvati ministarstva o uvozu hrane, a ne ministarstva u poljoprivredi jer su profiteri vidjeli da je najlakše kupiti jeftinu i vrlo često lošu robu i prodati je ovdje nego raditi motikom. Ovo je figurativno motikom. Na uvozu poljoprivrednih proizvoda od 1991. do 2012. Hrvatska je izgubila vrijednost od 25 milijardi dolara što je godišnji gubitak na razini 3% BDP-a. Zbog uništavanja govedarstva proizvodnja mlijeka i mesa od '92. godine do danas u proizvodnji mlijeka izgubilo i mesa izgubilo je posao 100 tisuća ljudi. Samo u govedarstvu izgubljeno je novca koliko je potrebno za izgradnju autocesta. To su podaci o kojima trebamo razgovarati, a mi se ovdje nadmećemo nekoliko godina jel' treba Pelješki most ili ne. Pa mi svako malo jedan Pelješki most prorajtamo. Mi uvozimo ono što smo nekad proizvodili, što smo izvozili i to u Beč i to sam nekoliko puta govorio govedinu iz Argentine, Poljske, Srbije, SAD-a, Urugvaja, Novog Zelanda i kakve kakvoće, koliko stare. U 2011. uvezli smo hrane za 2,59 milijarde dolara i deficit je bio milijardu dolara. Dakle, ovo su samo neki od alarmantnih podataka o hrvatskoj poljoprivredi, a govorim zbog toga što smo napravili još jedan lijepi okvir za sliku koje nema, koja iščezava iz tog okvira. Mi smo imali stočni fond od milijun i 200 tisuća goveda. razumije./… koliko imamo muznih krava? 167 tisuća muznih krava. 31.3. se ukidaju kvote za uvoz mlijeka. Od tih 167 stručnjaci kažu da bismo trebali imati još 200 tisuća muznih krava. Tih 167 će se vjerojatno smanjivati iz mjeseca u mjesec, iz godine u godinu i uvozit ćemo jeftino mlijeko i na tome će nicati novi Todorići. Ja bih volio čuti danas koliko je zemlje podijeljeno od donošenja Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Govoreno je tada je ministar rekao da će biti podijeljeno 400 tisuća hektara. Ako se sjećate one komisije, raspravljali smo o tome zbog čega se lokalna samouprava isključuje, gotovo da se isključuje ili je u manjini pri podjeli zemlje. Sve je centralizirano, a u toj centralizaciji gotovo da ništa ne funkcionizira. Izgleda da će od poljoprivrede ostati samo Ministarstvo poljoprivrede i ministar i da ćemo imati iz dana u dan sve više uvoza, a ovdje u Saboru ćemo donositi zakone kojih se ne držimo i zakoni koji ne rješavaju stanje tako dugo dok ovdje ne raspravimo je li nam kao što reče prije kolegica poljoprivreda strateška djelatnost ili nije strateška ili smo najbolji u proizvodnji automobila i kompjutora na svijetu pa nam to ne treba imamo čime kupovati hranu. Prije smo tražili stanku da govorimo o vanjskom dugu, što govore ove brojke. Jer bi bio puno manji vanjski dug da se ne ponašamo u poljoprivredi tako. To je djelatnost u kojoj možemo ostvariti suficit. Sve grane poljoprivrede su u velikim teškoćama. Svakoga dana poljoprivredna gazdinstva nestaju. Otkup mlijeka je sve manji. Koliko, da li ima ministarstvo proračun koliko će biti manji otkup mlijeka i koliko ćemo više uvoznog mlijeka prodavati prodavati na policama hrvatskih dućana? Ili jednostavno to prepuštamo slučaju pa što Bog da, da. Još jedanput ponavljam ovo zvoni, upalile su se sve lampice, da se danas zatvore granice Hrvatska bi nestala. Jer jučer smo govorili, kad smo govorili o švicarcu, država su njezini stanovnici, njezini građani a ne apstraktni pojam, zastava, himna i grb i ime. A sve što se radi do danas u poljoprivredi je loše i sve više će biti gladnih ljudi, sve više će biti domaće hrane. I ovi dugovi koje smo danas govorili će biti daleko veći. Krešimir (HDSSB)** Moram reagirati na kolegu Vukšića jer naime rekao je da poljoprivreda nije strateška grana. kolega Vukšiću poljoprivreda posebno za regiju Slavonije i Baranje je strateška grana, strateška grana je i za RH no možda ste mislili da strateška grana nije za Vladu RH i ovo resorno ministarstvo. Ja bih se u dijelu složio vaše rasprave kad ste govorili o poljoprivrednom zemljištu, posebno ovom neobrađenom, o uvozu hrane. Poznato je tko su uvoznici u RH. Ne samo da se to čini zbog tih uvoznika nego isto tako i zbog PDV-a.

u odnosu na EU. A bojim se da u razdoblju 2014. tj. 2015., 2016. ovih 111 pravilnika koji su definirani neće biti sačinjeni. No jedino što je mudro u ovom trenutku to je odustajanje od hitne procedure Zakona o poljoprivrednom zemljištu jer dobar dio ljudi koji znaju proizvoditi, koji su se generacijama bavili tim poslom, posebno u Slavoniji i Baranji, danas njihova obiteljska gospodarstva odumiru, ne vide šansu, vide jedan pesimizam i odustaju od proizvodnje. I zato se događaju te situacije da nam pada proizvodnja, a ono u čemu smo najbolji upravo je to poljoprivreda. Prema tome, mijenjajmo zakone, prilagođavajmo zakone i budimo čvršći pregovarači u odnosu na EU upravo zbog tih ljudi ali i generacija

gospodina Milanovića poljoprivreda nije bila i neće biti tako skoro vjerojatno strateška djelatnost. Ona jest, ona bi trebala biti, to smo čitavo vrijeme govorili o dvije Hrvatske, plavoj i jadranskoj Hrvatskoj, sjevernoj Hrvatskoj koja će proizvoditi. Naš izvoz hrane je dostava poljoprivrednih proizvoda na more. Međutim o tome nismo ništa ozbiljno razgovarali a i kad jesmo sve je stalo na razgovoru. Rekli ste zna se tko uvozi hranu. Pa jasno, najlakše je uvoziti hranu i mi stvaramo u Hrvatskoj kaste. Kaste koje se bogate na sirotinji. Jedna od tih kasti je uvoznička kasta. Pogledajte u velikim trgovačkim lancima gotovo da već pola polica zauzimaju oni njihovi proizvodi. Znači svaki lanac ima svoje proizvode jer samo ljepi etikete, a sve se proizvodi u Europi. Imamo jedan veliki domaći lanac da ga ne reklamiram jer ne bi mu bila to reklama nego antireklama. Što sve uvozi i na što sve stavlja etikete. A sve bismo to mogli. Govorili ste o neobrađenoj zemlji. Pa to je najinteresantnije. Poljoprivrednici se bune da nemaju na čemu proizvoditi, da im država ne da zemljište, a zemljište je neobrađeno. Zašto? Zato što Ministarstvo poljoprivrede ne radi svoj posao. Može gospođa Španjol, vjerojatno će nam poslije pojasniti da smo mi u krivu, da su podijelili 400 tisuća, samo mi ne znamo i poljoprivrednici ne znaju da su dobili. Slabi pregovarači. Rekao sam u samoj raspravi da tu nema nevinih. Ja isto tako smatram da smo mogli bolje ispregovarati ali to je proliveno mlijeko. Tomislav Žagar, replika. pomalo i nekorektno optužili ministarstvo jer ste govorili samo o posljedicama te odluke, a zapravo niste govorili o uzrocima zbog kojih je do ovoga došlo. Kvote za proizvodnju mlijeka u RH iznose 765 milijuna kilograma. Ta kvota nije bila dostižna u prošlim godinama, teško dostižna. Zamjenica ministra je govorila ako ste dobro slušali i u uvodnoj raspravi, zapravo u replici, o tome kako su mnoge farme koje su građene u RH nastale na nerealnim procjenama. Dakle, ljudi koji su u to vrijeme radili poslovne planove su radili sa jednom cijenom mlijeka koja zapravo dugoročno nije bila održiva. Drugim riječima, svi su imali dobar posao u izgradnji farmi osim samih proizvođača mlijeka. Dakle, proizvođači će imati problem, potrošači će se vjerojatno i radovati jer očekuje se pad cijene mlijeka na tržištu ali proizvođači će imati sigurno ovo što vi govorite velikih problema. A kad govorimo o problemima onda govorimo isključivo o konkurentnosti proizvođača. Jedna od preporuka je da udruživanjem postanu konkurentniji da mogu tu cijenu, to svoje mlijeko plasirati na tržište. A problemi o kojima govorite postoje. A druga stvar je vezno za bacanje hrane, to nije tako mali problem, negdje je procjena da se oko 4 milijarde kuna hrane baci u RH. U trgovačkim lancima, dakle ne što bacaju ljudi u kućanstvima nego što se spaljiva. Hvala. Uvaženi kolega Žagar nisam htio i nikad mi nije intencija biti ne fer prema bilo kome ovdje jer kritika je kritika, to je pravo svakog zastupnika. Ja se slažem s vama u nekim segmentima. Jedan od velikih problema o kojima smo ovdje govorili je obrazovanje poljoprivrednika. Znamo što sve utječe na poljoprivrednu proizvodnju i slažem se s vama da je bilo nerealnih procjena. I kada sam govorio o milijardama poticaja koji su dani poljoprivrednicima i selu to samo znači što smo učinili sa svim tim silnim milijardama i koji su efekti toga? Jesu li se ti poticaji često davali samo zbog toga da bi se zadovoljili koalicijski partneri, da bi se udovoljilo nekima, da bi se namirili stranački ljudi, to je pitanje. Zato sam rekao da nema ovdje u ovoj priči nevinih i to nije problem ove Vlade samo, ovo su problemi koji nastaju od '93.godine kada smo zadnji puta imali suficit. Znači malo po malo, nitko nije to sam jasno naglasio. Da, ja sam pitao, a vjerojatno ću dobiti odgovor, što je Hrvatska učinila da ublaži ovaj napad koji će se 31.3.dogoditi 31.3.dogoditi u Hrvatskoj, znači koje su mjere poduzete? Jer ima primjera kako se na to pripremila Njemačka, koliko daje poticaja mljekarima, koliko po jednoj muznoj kravi koliko daje po proizvodnji znači postoje. Vjerojatno ćemo dobiti objašnjenje na koji način. To nije ni kritika ništa, to je pitanje. I druga stvar, vrlo je važna ono što kaže kupujmo hrvatsko, jer ako ćemo sa samo voditi tome da ćemo samo jeftino kupovati iz uvoda onda stvarno ne trebamo ništa proizvoditi. A od čega ćemo živjeti? Hvala vam lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega, htjela bih vam replicirati na tri vaša razmišljanja ovdje za govornicom. Kao prvo rekli ste da za stanje u poljoprivredi su krive sve vlade, ja bih još dodala mislim da najveća krivnja, a to pokazuju sva sociološka studija i ispitivanja jest u vrijeme od '45.pa prema ovamo jest industrijalizacija sela, naprosto tjeranje mladih prema velikim centrima i gradovima, jest ponižavanje seoskog čovjeka nazivajući ga zaostalim, neobrazovanim i onda ono što je najvažnije to rascjepkan posjed, uzimanje zemlje. E sada došli smo na 1990.godinu Domovinski rat, uništavanje stočnog fonda, nažalost poljoprivredno zemljište je pod minama i dolazimo u vrijeme kada treba obnoviti stočni fond, kada treba očistiti poljoprivredno zemljište i kada treba vratiti dignitet selu. Kolega Vukšić zaista dignitet čine ljudi i čini proizvodnja. A na koji način se to vraća? Pred ulazak u EU svi teški pregovori, sva teža poglavlja i najteža su bila ona koja su vezana za poljoprivredu, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor. Svi su se uključili i pregovarači i učinili su ono najbolje što se je u tom trenutku moglo. Druga stvar, je Zakon o poljoprivrednom zemljištu. **Zgrebec,

Da, formula koja je bila nakon '45.je glasila je industrijalizacija plus elektrifikacija jednako socijalizam. Nećemo se vraćati valjda u ta vremena. Pazite, kada je '93.godine 30% okupiranog područja i mi smo usprkos tome uspjeli proizvoditi višak hrane. Poslije toga uništavamo. Nije samo problem ona '45., '90.-ta i manji je problem tvrdim. godina koliko je tajkuna samo se obogatilo preko noći na uvozu hrane. Treba pitati tko je to podržavao. Tu trebamo se vratiti na devedesete godine na privatizaciju, treba se vratiti na to da se ništa o komesaciji nije napravilo. I tako dugo dok ne riješimo ta pitanja nećemo se pokrenuti sa mrtve točke i neće biti proizvodnje hrane u Hrvatskoj nego ćemo ovisiti o uvozu i sve više mladih ljudi će odlaziti iz Hrvatske jer tu nemaju nikakvu perspektivu. **Zgrebec, Dragica (SDP)** A za vašu informaciju kolega Vukšić '93.godine poljoprivredni kombinati još nisu bili privatizirani. Stjepan (HDZ)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Pa svaka čast temperamentu ali sumnjam da će pomoći to onima 10 OPG-a danas koji će propasti. Ali isto slažem se s vama da nije lako braniti nebranjivo, nije lako braniti propadanje tisuće i tisuće OPG-a, nije lako braniti

Pa nije lako braniti ni onih preko 30 tisuća krava koje su završile na prisilnom klanju. Sada imamo taj podatak, imamo taj podatak da ima ih 160. E sada se neke mjere kažu, veli mi ćemo sada, veli omogućiti kreditiranje, kreditiranje prije jednog vremena je bilo onih junica. Pa nije to proces koji se može preko noći riješiti. Kada jednom propadne to treba godine, 6, 7 godina da se ponovno zavitla taj proces i da radi. I naravno da se vrate i ova radna mjesta o kojima ste govorili. I sada svaka čast dobrim namjerama i željama da se želi to popraviti i unaprijediti, sve je to dobro i glede poljoprivrednog zemljišta ajmo reći. Ali gledajte reći ću vam sada podatak iz općine Lipovljani o tom poljoprivrednom zemljištu, to je jedan od najsvježijih. Znate koliko je OPG-a dobilo na tom natječaju? Koliko je OPG-a dobilo? Nula, Nula, ništa. Zašto? Jer je u tom …/Govornik se ne razumije./… tko se može sa ovim velikima, tko se može nositi sa ovim velikima? Evo to je jedan od podataka koji govori kakva je sudbina i stanje OPG-a. E sada se polažu velike nade u ruralni razvoj. I vjerujte da ima veliki broj zainteresiranih. I jučer je bilo na prezentaciji pravilnika izuzetno veliki broj zainteresiranih koji žele unaprijediti proizvodnju i povećati proizvodnju. Ali nema, tu je problem što nema, što se kasni, što to ide sporo. Znate poljoprivreda ona ne može čekati e sada smo se mi dogovoriti pa ćemo čekati, mi smo ispunili svoje obveze u tome dijelu, mislim da mora se raditi sada i odmah i onda, i možda očekivati kakve takve rezultate i očuvanje sela. Hvala lijepo. Branko (Nezavisni)** Poštovani kolega Milinkoviću ja sam se već ujutro uplašio da vas danas neće biti na raspravi ali eto došli ste. Da ja ću malo sada replicirati potpredsjednici, slažem se s vama, poljoprivredne zadruge '93. nisu bile kao što smo … …/Upadica se ne čuje./… Kombinati da, pardon. Kao što smo '45. plašili građane sa kulacima tako smo plašili '90.-tih godina sa poljoprivrednim kombinatima. I vidjeli smo da smo napravili. Što smo napravili? Tajkunima smo dali, predali smo sve njima u ruke a oni su ugasili proizvodnju. Znači grijesi su veliki na mnogima. Ovo što kažete gospodine Milinkoviću u podjeli zemljišta, to ćemo još jedanput apelirati, čuti, zašto se to ne radi, to je meni kao diverzija. To je naprosto ako imamo neobrađeno zemljište i ako netko vapi za tim zemljištem a nitko mu ne želi to podijeliti, to je diverzija, oprostite, a uvozimo 50% hrane više nego što Vjerojatno se čeka da bi, 7 godina da bi tu netaknutu zemlju mogao netko kupiti iz Europe i proizvoditi i napraviti od Hrvatske ono što možemo mi sami napraviti.

Hvala lijepo. Kolega Vukšić, govorili ste kako trenutno imamo 167 tisuća muznih krava. To vam je podatak stari, znate, to je danas daleko manje jer iz dana u dan se zatvaraju upravo mliječne proizvodnje, muzne krave jednostavno nestaju. Kod nas u klaonici u Požeško-slavonskoj županiji je bila navala dakle na klanje goveđeg mesa koje se izvozilo u Bosnu i Hercegovinu a to je upravo došlo iz onih staja koje su proizvodile mlijeko. No, vi ste govorili kako će i cijena mlijeka biti upitna. Pa upravo je cijena mlijeka i dovela u pitanje opstojnost poljoprivredne proizvodnje i one poljoprivredne proizvođače koji su dobili kredite za kapitalna ulaganja. Oni su tada u to vrijeme dobili kredit kapitalne pomoći na dobru cijenu tada mlijeka. Dolaskom ove Vlade i ministra Jakovine unazad tri godine su uništene poljoprivredne farme. I naravno da su onda došla u pitanje i kapitalne investicije i povrat kredita a to će vam se sada isto dogoditi dakle kada kvote koncem 3. mjeseca prestanu, subvencije vam ostaju. Ali šta će se dogoditi? Ukidanjem kvota povećati će se proizvodnja u Europskoj uniji i zemlje koje sada proizvode daleko veće količine nego što ih Hrvatska proizvodi moći će daleko više uvoziti u Republiku Hrvatsku nego do sada. I oni proizvode obzirom da proizvode velike količine mlijeka oni imaju i niže cijene. I šta će se dogoditi? I ove postojeće farme koje imamo će biti pred zatvaranje. No postavljam pitanje pa šta ova Vlada Republike Hrvatske i konkretno Ministarstvo poljoprivrede radi da upravo zaštiti ovaj preostali dio proizvođača koji su pred samom propašću. Branko (Nezavisni)** Uvaženi kolega Lucić da rekli ste da je to stari podatak. Na taj podatak sam naišao kada sam se pripremao za raspravu, znači ono što je rekao gospodin Milinković, danas će 10 OPG-a svršiti sa svojim postojanjem. Tako vjerojatno ima puno manje muznih krava. Zašto sam govorio o tome da je ovo okvir, lijepi okvir za jednu sliku upravo zbog toga što ne vidim da netko nudi rješenje kako spasiti poljoprivrednu proizvodnju u Hrvatskoj i to jedno od ključnih proizvodnji u koje ne treba ne treba, resurse imamo za poljoprivrednu proizvodnju. Kako to da se drugima isplati a nama se ne isplati? Naravno da je puno lakše i jeftinije proizvoditi velike količine i da su tu u prednosti razvijenije zemlje, da su tu u prednosti i one zemlje koje imaju daleko veći stočni fond. Pa onda jedna Irska ima 7 milijuna krava, 7 milijuna a koliko je velika. A koliko mi imamo? I koliko imamo u odnosu što smo nekada imali? Zato kada sam govorio o tome nema nevinih. A druga stvar, kada sam bio u obilasku, kada smo išli u posjet Slavoniji, poljoprivrednicima, nažalost na svakom imanju sam vidio svu mehanizaciju. Prvo što su se ljudi bunili s pravom da nemaju zemljište. Međutim ono kada smo govorili o tome o neracionalnom ulaganju ili trošenju to je bilo ja sam jedanput ovdje rekao, ispuniti ću svoj hir kupiti ću si John Deere. Vani postoje prsteni i zna se koliko zemlje obrađuje jedan traktor, koliko kombajna treba itd.. Kod nas se kapom i šakom dijelili poticaji da se kupe traktori a nemaju što obrađivati.

zapravo ne reflektira ono što bi trebalo vidjeti, no međutim on je skup propisa koji je objedinjen na jednom mjestu i treba tako biti, ali od onoga što su promjene tu se vidi samo da su izravna plaćanja nešto što je novitet. Ovo sve drugo je sažeto iz drugih propisa koji su bili raštrkani. No vidi se i tu da omotnica za plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima prema članku 47. gdje su mliječne krave, rasplodne krmače, maslinovo ulje i duhan. Ja bih stao na duhanu kao specifičnosti proizvodnje u Republici Hrvatskoj koja je druga po kvaliteti u svijetu, u Europi, cvijet … koja ovim propisom će biti ponovo oštećena i ti proizvođači će imati puno manje tj. 25,9 milijuna manje će imati za proizvodnju duhana nego što su imali do sada i to će vjerojatno još dodatno uništiti dosta OPG-ova koji su i ovako u opadanju. Cijena duhana je definirana na 3,35 kune a trebalo bi biti kao što je sada bila na 5,60. I vidi se da ne ide se na poboljšanje, ne ide se na dodatno stimuliranje jer duhan je u biti i izvozni proizvod i tražen je u cijelom svijetu i može se dobro prodati i unovčiti. Umjesto da ga stimuliramo kao takvu proizvodnju koja jedino raste i dobro uspijeva i daje kvalitetu na onim podravskim panonskim pijescima gdje drugo ništa ne uspijeva kao duhan. I vjerujem da će se ovo do drugog čitanja nešto ispraviti jer ne može ovako ostati ni opstati, ugasit ćemo još dodatno i tu proizvodnju. Vukšić. **Vukšić, Branko (Nezavisni)** Kolega Đakiću, ja se plašim da će za 10-ak ili 20-ak godina djeca kao što nas ovdje … gledate, da će samo u zoološkim vrtovima vidjet krave, da ćemo ono da se čude kad vide negdje uz cestu kad vide da pasu krave. Ono što sam ja govorio, vi ste govorili o zakonu skupu propisa, ja nisam govorio da zakon ne treba. Treba nam takav zakon. Ali govorio sam o tome da u Hrvatskome saboru donosimo zakone, ali ti zakoni ne dovode do rješenja. oni jesu neki okviri koji ostaju u ladicama što stoji da je puno alarmantnije. To su kao izvješća. Mi često govorimo o izvješćima, razne institucije podnose Hrvatskom saboru izvješća i onda kažemo to je dobro napisano. O čemu? O lošem radu te institucije. Dobro su napisali ali što stoji iza toga. Prema tome, zato sam govorio o alarmantnosti ali svi podaci, znači to nije preuveličavanje, svi podaci, možda su neki zastarjeli, možda je situacija još gora, svi podaci govore o tome da su se crvene žaruljice upalile. Mi smo, Hrvatska je sasvim sigurno i zbog ovog neobrađenog, netretiranog zemljišta raj na zemlji za proizvodnju zdrave hrane. Što smo napravili u tom pravcu? U ime kluba nezavisnih zastupnika govorit će kolege Šandor Juhas i Damir Kajin. Poštovana potpredsjednice, dame i gospodo. Dozvolite da podijelim s vama nekoliko misli. Jučer je ovdje netko rekao da je došlo vrijeme preispitivanja uloge države pa će i moja diskusija otprilike ići u tom smjeru. Ja cijenim i poštujem napore ove Vlade, međutim nisam baš siguran da će se u ovom narednom razdoblju uspjeti popraviti stanje u poljoprivredi jer nešto što je propušteno i što se propušta od 1990., '91. godine teško da se može u tako kratkom vremenu nadoknaditi. Govorimo ovdje sada o kvotama, o mogućnostima poljoprivrede. Pa gledajte, čovjek kad pogleda i kad analizira koliko smo mi čega proizvodili u '90.-tim godinama nema nijednog proizvoda u Hrvatskoj, nema nijednog poljoprivrednog proizvoda koji se ne proizvodi u bitno manjim količinama. To piše u svakom udžbeniku ekonomske geografije za srednje škole. Zasmetala me jedna rečenica u ovome zakonu, prijedloga zakona. Kaže ciljevi poljoprivredne politike nisu bitni mijenjani u odnosu na dosadašnji zakon. To me malo zasmetalo jer ja mislim da je između ciljeva i realizacije tih ciljeva jako veliki jaz. Ogledalo poljoprivredne proizvodnje u svakoj zajednici je izgled naselja i ono što imamo u trgovini. Trgovine znamo kako nam izgledaju, od ribe sa južnog Pacifika, janjetine iz Novog Zelanda, svinjetine iz Nizozemske, a izgled sela nam je takav da su nam sela opustošena, da više nemamo seljaka koji bi nešto proizvodili. U tim selima nemamo više ni obrtnika koji bi popravljali poljoprivredne strojeve, nema više ni uslužnih djelatnosti koje bi trebali … te ljude koji tamo žive. Nema trgovina, nema pekara, nema ugostitelja, društveni domovi zvrlje prazni. Nema nogometnih klubova, sve što je stvarano godinama u propadanju je. Na našu žalost ili sreću Hrvatska ima panonsku nizinu i dosta često se ta činjenica ispušta iz vida. Panonska nizina je jedno od najpovoljnijih područja na svijetu za život čovjeka. Na prste jedne ruke se mogu nabrojati takva takva područja sa tako dobrom klimom za poljoprivredu, sa takom kvalitetnim …, sa neizmjernom količinom vode, sa čistim zrakom. Imamo mi i brdsko-planinsko područje koje također ima svoje prednosti za uzgoj poljoprivrede koje nisu dovoljno iskorištene. Imamo jadransku oblast koja omogućuje gotovo doduše na malim površinama proizvodnju, poljoprivrednu proizvodnju tijekom cijele godine. Jučer smo slušali o tome što su nam uradile banke. Siguran sam da ćemo uskoro slušati što su nam uradili oni koji su krojili poljoprivrednu politiku i što su nam uradili trgovci poljoprivredne proizvodnje. Poljoprivreda je za svaku zemlju, za svaku državu strategijska proizvodnja. U svijetu se odvijaju danas globalne promjene koje mislim da mi u dovoljnoj mjeri ne pratimo. Prednosti koje je zapadna civilizacija stekla procesima industrijalizacije i time što je raspolagala sa znanjem, proširivanjem znanja na ostale dijelove svijeta se gube. Znanje i tehnologija postali su dostupni svima, međutim prirodni resursi zemlja, šume, vode neće biti dostupni svima nego će biti dostupni samo onima koji će je imati, koji je imaju. Oni će zadržati svoju specifičnu proizvodnju i oni će moći proizvoditi na način onakav kakav se i prije radilo normalno koristeći sad svima dostupna suvremena tehnološka sredstva. I nama u svemu tome ne može biti model proizvodnje Sjedinjene Američke Države sa njihovim prerijama gdje sjedne farmer na traktor i onda dva sata vozi u jednom smjeru. Ne može nam biti model za stočarsku proizvodnju jedna Holandija koja ni nema zemlje. Oni su jednu trećinu svoga poljoprivrednog zemljišta ili zemljišta uzeli od mora. Mi moramo imati svoj nekakav model. I ako tako posmatramo situaciju onda se postavlja i pitanje okrupnjavanja poljoprivrednih gospodarstava da li je to baš toliko nužno. Ja mislim da je nužno, ali da mora postojati nekakva granica, da mora postojati nekakva mjera. I tu ponovo dolazimo do uloge države u stvaranju nekakvih preduvjeta za razvoj poljoprivredne proizvodnje. Mi danas u slavonskim i baranjskim selima imamo situaciju da ono zemlje što se obrađuje da je uzeo netko od velikih koncerna, drži ih i obrađuje ih samo nekoliko pojedinaca, nekoliko ljudi radi. Svake godine ih je sve manje i manje jer se velikima to ne isplati. Njima se ne isplati plaćati radnu snagu. Njima je i neisplativa proizvodnja i isplativost proizvodnje u takvom načinu razmišljanja je jedini kriterij. U međuvremenu cijelo selo živi od socijale i pomoći, a mladi odlaze. Postavlja se pitanje da li je dugoročno isplativo za državu, da li je društveno isplativo izdržavati i u životu držati, održavati ruralna naselja i ljude samo da bi se nekoliko ljudi bogatilo. Siguran sam da to nije isplativo, nije ni humano da gubi i država, da gube i ljudi. Da li nama trebaju farme od nekoliko tisuća svinja u kojima će raditi nekoliko ljudi i koje će zagađivati okoliš jer je to nekome isplativo ili će se to riješiti na određeni način? Da li nama trebaju table zemlje od puta do puta na kojima nema ni drveta, nema ni ptica, nema ničega? Jel' je to isplativo? Jer tako rade Amerikanci. Danas moramo razgovarati i o nečemu još drugome, a to je da li je to moralno raditi. Kada se ta zemlja oduzimala što milom što silom nakon Drugog svjetskog rata i kada su se formirali kombinati provodila se industrijalizacija. Ljudi su dali svoju zemlju, ljudi su bili sigurni u to da će njihova djeca raditi, da će imati njihovi unuci gdje da rade. Međutim, oni koji su dobili tu zemlju za sitniš danas su industriju uništili, područje je ostalo bez zemlje, područje je ostalo bez industrije, nema više posla, nema više zemlje i nikome ništa se nije desilo. Nitko nije upitao ni a nije rekao kada je propadala tvornica šećera u Belom Manastiru i kada je zatvarana. Nitko ni a nije rekao kada je mesna industrija iz Meca sa 700, 800 radnika preseljena iz Meca u Vrbovec i da ne nabrajam sve ostale industrijske pogone koji su ugašeni, koji su dati u ruke trgovcima koji jednostavno ne žele više da rade i da obrađuju zemlju i da razvijaju tu svoju industriju. Izvoli gospodine Kajin, malo sam ti uzeo. Poštovana gospodo, da netko je već ovdje rekao da zakon nije loš. No, što bolji zakon to više poljoprivrednika propada. Znači, zakon ne smije biti jedne deklarativne, nego bi trebao biti jedne pokretačke zapravo prirode. Razlog propasti poljoprivrednika su netko je spominjao krediti, netko je pad potrošnje, netko uvoza itd. Isto je to i sa našim trgovcima, isto je to sa našim obrtnicima. Svi koji u ovoj zemlji žive od svog rada su gotovo na samrti, živi nadgradnja. Ali ipak treba priznati da je Vlada sa onih 100 milijuna eura iz Programa razvoja koje je prebacila ka poljoprivrednicima barem uspjela nešto malo stabilizirati da situacija ne bude puno gora. Poticaji i gospodin Vukšić je spomenuo za poljoprivredu su bili 35 milijardi kuna otprilike i kao za hrvatsku brodogradnju. Mi smo 2013. uvezli 2,7 milijardi dolara roba, izvezli smo milijardu 500 milijuna roba, poljoprivrednih roba. Imali smo taj deficit 1,2 milijarde eura. Situacija je otprilike slična i s brodogradnjom s tom razlikom da u brodogradnji radi direktno oko 10 tisuća, indirektno 30 000 ljudi. U poljoprivredi rade stotine tisuća ljudi više. Treba spašavati jedno, treba spašavati drugo. Netko je već rekao da je samo lani zatvoreno 3500 OPG-a, to je 10 OPG-a dnevno. Temeljni problem od od poljoprivrede ili s poljoprivredom je taj što se od poljoprivrede u ovoj zemlji ne može živjeti, a trebalo bi biti obrnuto, bogato selo jednako bogata država. Što je uništilo našu poljoprivredu? Netko kaže nebriga. Da. Prenormiranost, zasigurno da. Ponajviše politika da živimo od uvoza i to ove buffle robe. seljak ne može pratiti kamatu 9, 10, 11%, ne može konkurirati po tome onome iz Njemačke ili što ja znam Austrije. Ako je naša nafta dva puta skuplja od one u Mađarskoj nemamo sreće sa poljoprivrednikom. Ako je traktor dva puta skuplji nego u Italiji opet neće biti sreće. Ako u najluksuznijim talijanskim, austrijskim, francuskim skijalištima nikome ne smetaju štale u tom selu, a mi ne smijemo u selima držati niti kokoši više onda nema sreće. Ako ne mogu doma zaklati telca onda opet nema sreće. Ako ne mogu bez fiskalizacije prodati pršut ili 10 litara vina onda čemu naprosto selo? A u Austriji sve to idealno funkcionira kroz paušal. I varaju se stoga svi oni koji misle da ćemo mi živjeti od Europe i tobože njihovih poticaja. Zasada u ovih prvih dvije godine vidimo da Europa zapravo živi pod navodnicima "živi" od našeg novca jer više dajemo no što povlačimo. Znači, mi moramo seljaka pustiti da radi bez administriranja. Još jedanput ću reći ako u Austriji stvar funkcionira kroz paušal mora i u Hrvatskoj, a ne da razmišljamo da paušal uvedemo popovima na tržnici itd., Jasno, poljoprivredno zemljište. Nitko nije protiv toga da poljoprivrednik dobije na korištenje što je moguće više poljoprivrednog zemljišta. Bolje da se radi nego da je u Zemlja je alfa i omega svake poljoprivrede. Na toj zemlji sve nastaje. Apsolutno sam da poljoprivrednik dođe u posjed zemlji. Bolje da radi nego da se zemlja ne radi. I daj Bože da imamo tog bogatog poljoprivrednika. I još ću reći jedanput što bogatije selo, to bogatije društvo. I zato pustimo građani, građanke, seljaci, seljakinje kako se to govorilo u ovoj predsjedničkoj kampanji. Ideal bi trebao biti između ostalog bogat, uspješan seljak jer je to neka osnova i za stabilno društvo. Uspješan trgovac, uspješan obrtnik, uspješan ugostitelj, uspješan naprosto radnik. No ima tu i puno problema. Neki, ja bih rekao i dobru volju države izigravaju. Neki su se na kupnji državne zemlje za 1 kunu po kvadratu potom urbanizaciji pa preprodaji obogatili do stravičnih razmjera. Ako nešto treba zaustaviti onda je to ili ta vrst bogaćenja. Kupim nešto za 1, za 2 kune, urbaniziram, detaljnim planom sve o trošku jasno općine, županije, normalno ako sam u toj političkoj poziciji pa onda u startu to preprodajem za 500, 1000, 1500, 2000 puta. To je taj dole naš model. Od Motovuna, Oprtlja, Graćišća, Grožnjana, Brtonigle, Novigrada, Umaga i da ne nabrajam dalje. Još jedanput ću reći, bit poljoprivrede je poljoprivredno zemljište. Otuda sve kreće. Mi imamo recimo slučajeve da netko kupi 6, 7 hektara za 140 tisuća kuna, plati državi 12 tisuća kuna pa drugi dan dobije hipoteku na tu zemlju u iznosu od 350 tisuća eura. Preko 2,5 milijuna kuna. Pa ne ide to tako brate. A iza svega toga normalno tko stoji? Stoji DORH. I to zamislite privatizacija na taj način cijelih općina, a vlast paktira umjesto da nešto po tom pitanju radi. Znači, zalažem se apsolutno seljaku sve. 80% nas ovdje smo nekako usuđujem se reći tog seljačkog podrijetla. krv, ne samo zemlju, znači i krv, ali politikantima koji su na tuđoj krvi se bogatili treba sve uzeti i svaki takav ugovor treba revidirati. Ali, ako vam je DORH korumpiran onda jasno sustav je neučinkovit. Džabe vam, bi rekao narod, zakon ako institucije ne rade. Još jedanput poanta mora biti želiš zemlju, evo ti, ali špekulaciju treba onemogućiti. Prelazimo na replike. Najprije na dio izlaganja kolege Juhasa, Petar Baranović. **Baranović, Petar (Reformisti)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice Sabora. Kolega Juhas vi ste u svom izlaganju govorili o rezultatima poljoprivredne politike u Hrvatskoj koji su kad se sagleda period unatrag zadnjih 20 godina katastrofalni i odista ih se ne može prikrpiti kao autorsko djelo nijednoj Vladi posebice. Ti su rezultati stvar kontinuiteta, a u suštini su zapravo posljedica jedne činjenice koja će možda malo čudno zazvučati a ja ću je izreći, bit ću toliko možda hrabar ili kako god hoćete to tumačiti, u ovom državnom Domu. Mi u Hrvatskoj nemamo poljoprivrednu politiku. To je suština problema. Mi 20 godina glavinjamo kao gusari u magli. Mi u ovom Domu nismo imali kao točku dnevnog reda raspravu ni o stanju u poljoprivredi kao tematsku raspravu iako je to tragedija usuđujem se kazati puno gora od one oko koje smo jučer raspravljali čitav dan, priča o švicarskom franku i o ponašanju bankarskog sektora u Hrvatskoj. Mi smo došli do paradoksalne situacije da danas u Hrvatskoj proizvodimo gotovo u svim granama manje nego što smo proizvodili u ratno doba. Zamislite zemlju koja je sebi dopustila da u ratnim okolnostima proizvodi ozbiljnije i više nego što proizvodi danas. Mi od strateških dokumenata imamo strateški plan Ministarstva poljoprivrede za mandatno razdoblje, a a nemamo Strategije poljoprivrede koja bi sagledala recentni moment tog najvažnije sektora i zapravo radimo sve kao gusani u magli. I nije se stoga ni čuditi što su nam pokazatelji poljoprivredne proizvodnje u zadnjih 20 godina ovakvih kakvi jesu. Hvala lijepo. slažem se s vama da mi nemamo neku dugoročniju strategiju i da u kreiranju poljoprivredne politike ustvari tumaramo kao guske u magli. Ako posmatramo možda od '45.godine pa ovamo onda ćemo vidjeti da smo promijenili najmanje 5, 6 koncepcija različitih kako na koji način vlasništvo u poljoprivrednoj proizvodnji riješiti. Bilo je tu ukidanja zadruga, bilo je tu formiranja kombinata, pa onda kombinati ne valjaju, pa ćemo razvijati OPG-ove pa onda sada počinjemo gušiti OPG-ove itd. znači nema jedne dugoročne strategije, a bez te dugoročne strategije ne može se očekivati nikakav rezultat. Nikakav rezultat vi ne možete očekivati u jednom selu u jednom naselju ako ne znate šta je za očekivati za 3, 4, 5, 6 ili 10 godina. Nema poljoprivredne proizvodnje, ona je dosta troma u nju treba uložiti, ali kao što sam rekao primijeniti sva ona sredstva koja su nam dostupna. Naši ljudi su to znali, prenosilo se to s koljena na koljeno i sada se samo javljaju ovako nekakve egzotične stvari pa kažu vidi kako imamo dobar kulin, vidi kako imamo dobar sir, vidi kako imamo ne znam ja što. Pa mi to znamo raditi i proizvoditi, ali da bi se to sve moglo i proizvoditi i plasirati treba to sve dugoročno planirati, stvoriti objekte, a ne jedne godine ulagati u farme, pa onda ćemo svi napraviti farme jel ćemo tu maznuti nekakvu lovu. Hvala. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Juhas, da, slažem se i dobro ste govorili o problemu i o shvaćanju u stvarnosti, od '40.pa nadalje politika i strateške važnosti poljoprivrede u gospodarstvu. I evo kada su se završili pregovori i kada se je počelo raditi na neki način na revitalizaciji sela sela očekivalo se je da će se na to selo vratiti mladi ljudi, da će se učiniti taj napor da se na vrijeme reagira prema Europskoj komisiji i EU da se završi ono što je započeto ali za to je trebalo znati zašto se dolazi na vlast. A ono što vam ja želim reći govorili ste kako je sve nestalo na selu, je, nestalo je na selu između ostalog nestale su i male područne škole i to upravo za vrijeme ministra Jovanovića. Zatvorio je škole i danas vi u selima u kojima ima učenika moraju putovati autobusima. Željela sam vam još nešto reći kada se je ulazilo u EU govorilo se i smatralo i vjerovalo da Hrvatska ima otvorene granice prema 500 milijuna ljudi u EU, znači tržište. Od 2012., 2013.evo i 2014.i 2015. EU je dobila tržište u Hrvatskoj od 4,5 milijuna ljudi. Naši ljudi odlaze, mladi ljudi odlaze. Što smo učinili? I to je sve posljedica i to će se odraziti jednako tako i na poljoprivredu, a gospodarstvo koje treba biti okosnica je nikakvo i sve je to nažalost rezultat nerada ove Vlade.

mislim i rekao sam da je to jedan dugoročni proces koji je od '45.traje. Spomenuli ste malo prije revitalizaciju sela, pa nema revitalizacije sela, koja crna revitalizacije sela. Nema revitalizacije sela dotle dok 3, 4 ili 2 ili 1 čovjek je je vlasnik zemlje na tom selu, nema toga. Nema pekara, nema tko da pravi kruh, a nema zbog toga što nema koga da ga kupi. Nema nadničara više, gostione su zatvorili jer nema novaca tko će piti nešto. sportski klubovi propadaju jer nema donatora tko će donirati nešto, donira se velikima jer se oni pojavljuju na televiziji. Revitalizacija sela je podizanje jednog materijalnog cijelog statusa i onih stanovnika koji tamo žive i izgradnje nekakve socijalne infrastrukture. A to se može samo napraviti onda ako ljudi imaju novaca, a ljudi više nemaju novaca jel svi žive od socijale. Mladi su se pokupili i otišli i to je ono što sam rekao, da li je dugoročno isplativo. Pa na vještački način održavamo gotovo cjelokupno ruralno područje u RH od gorskog pa tamo od gorskog pa tamo do kod nas do nekih sela. Imate naselje u kojem ima 100 stanovnika od tih 100 stanovnika sve babe i djedovi i svi žive od socijale i mirovine. To je realno stanje današnjeg sela i znači nema govora o nekoj revitalizaciji dok se ne urede ti vlasnički odnosi. Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Juhas dobili ste o cijele naše galerije ovdje replike s obzirom da ste govorili zapravo istinu o tome, ali želimo samo pojačati taj dojam koji ste vi iznijeli. duga je lista zločina doslovce bih tako rekao bez navodnika, prema selu i seljaku. I što su ti zločini koji su se činili putem politike i neimanja strategije i neodređene strategije prema selu i seljaku dovelo? Upravo do ovoga što vi kažete. Ne samo da nema toga što ste vi sve naveli. Ukidaju se i pošte i to u općinskim mjestima, nemate poštu, nemate dječjeg vrtića to na kapaljku imate, područne škole se također Panonska regija, pa mnogi pomišljaju da bi bilo bolje da je bilo Panonsko mora pa bi i mi turizam razvijali jer to je strateška grana za razliku od poljoprivrede. Imali bismo i otoke Dilj, Goru, Papuk, Krndiju i ostali otoci bi bili pa bi imali i otoke. Možda bi bili povezani mostovima itd. Zašto to govorim? Zato što znate i sami kažu da je poljoprivreda niskoakumulativna grana. 7% BDP-a je ostvareno u poljoprivredi. I zbog toga oni poljoprivredu svrstavaju u nestratešku granu gospodarstva. U Austriji kažu da je 20 krava sasvim dovoljno da ima OPG da bi mogao čovjek sa svojom djecom, ženom uredno i dobro živjeti. Kod nas to je nemoguće ostvariti. Kod nas strategija govori se, ja se sjećam kada sam bio prije nekoliko godina kada je bila strategija 1 hektar 1 krava 1 čovjek, to je bila strategija. Poslije se mijenjala, kaže sada treba biti 100 ili 1000 hektara da bi imao da bi nešto napravio. Pa to je nevjerojatno. Seljak prolazi iako je onaj Križni put pravi '45. godine bio, križni put seljaka iz sela, hrvatskog sela je nastavljen i dalje. I mislim da se zakivaju posljednji čavli na sanduk hrvatske poljoprivrede. Uvoz, 2 milijarde eura je uvoz, milijarda je izvoz. Stalni, imamo deficit od milijardu eura zbog uvoza poljoprivrednih proizvoda. I nikako da osposobimo našu poljoprivredu da bi to izravnali. Hvala lijepa. A ima toga još ali. Pa normalno je da otprilike dijelimo isto mišljenje kada potičemo iz istog područja i kada se susrećemo svakodnevno sa tim problemima. Jer nije i ništa situacija bolja ni u Osijeku ili s druge strane Drave što bi mi rekli. Dobro je, i Save. Ali sve je to područje je li tako koje je kao što sam rekao Bogom dano za život čovjeka. Rekao sam da je malo područja na svijetu da se na prste jedne ruke mogu nabrojati takva dobra područja za život kao što je Panonska nizina. Nažalost mi to ne znamo iskoristi. A ne znamo iskoristiti jer smo rekli da nemamo nekakvu dugoročnu strategiju razvoja. I onda se javljaju koje kakvi kupci, nakupci, mešetari itd.. Uništena je kooperacija. Nitko više neće svinje otkupiti, nitko neće goveda otkupiti više u Baranji. u isto vrijeme mi smo zatrpani kao mađarska zajednica sa prevođenjem nekakvih papira jer naša gospoda, trgovci kupuju janjce, teliće itd., u Rumunjskoj. Znači njima je isplativo kupovati to tamo, donositi vamo je li tako i ovdje nama prodavati. Ali to nije, apsolutno mislim začuđujuće u svemu tome. Toliko. Stjepan Milinković, replika.

naših poljoprivrednika, seljaka, koji su usput budi rečeno na respiratoru, ovim medicinskim liječnikom, na respiratoru. I nažalost ja imam sve više ovdje istomišljenika. Svojevremeno kada sam ja u ovom Visokom domu govorio o mlijeku, o kravama onda je to bilo čudo, vidi ovoga što ovaj tu govori.

I ja sam primijetio, rekli ste što vas je smetalo, i ja sam primijetio u tome da je jedan od ciljeva očuvanja naselja i krajolika te razvoj ruralnih područja. I što imamo? I što imamo? Imamo opustjela sela, imamo ovo o čemu je govorila kolegica Sumrak, zatvaranje područnih škola, poštanske urede. Kažu ove moderne tehnologije veli moguće je, da, Internet je čuda radi. Ma molim vas lijepo, oni u tim okolnostima i Internet i bilo što. Pa i gerontodomaćicu su rekli vidi koja je nekakva veza ovim našim starijim ljudima na selu i neka mogućnost i zdravstvene zaštiti i veze sa svijetom, veli moraju biti cenzusi ispunjeni. E vidite to je jedna tužna slika našega sela. A ja govorim da je to i strateško i sigurnosno pitanje. Pa molim vas lijepo danas i da li je to u skladu dakle sa ravnomjernim razvojem Hrvatske, da li je to u skladu sa poveljom o lokalnoj samoupravi. Sve su to stvari koje su u istinu zabrinjavajuće, koje su tužne i nažalost glede čega smo sve više suglasni u ovom Visokom domu. Hvala lijepa. **Juhas, Šandor (Nezavisni)** Govorili ste o razvoju i očuvanju naselja i ruralnog područja i spomenuli ste lokalne zajednice. Pa ja ću biti kratak i samo ću iznijeti jedan podatak. Općina Kneževi Vinogradi je imao u zakupu 6 tisuća hektara državne zemlje. Ona godišnje gubi na godišnjoj razini negdje oko 7,5 milijuna, 7 milijuna 200 tisuća kuna zbog razlike u zakupu zemlje. U cijeni zakupa kojeg plaćaju veliki u odnosu na male. Neću da spominjem koji itd.. Znači jedna mala lokalna zajednica gubi, društvo društvo gubi 7 milijuna 200 tisuća kuna. Sada tih 7 milijuna 200 tisuća kuna može se svašta napraviti i onda ne dođemo i ne raspravljamo o tome kako, na koji način njima pomoći. Ista je situacija i sa gradom Beli Manastir. Lokalna zajednica gubi zahvaljujući toj cijeni zakupa umjesto da dobiva. Ne treba njima pomoći ali njima ne treba samo oduzeti ono što je njihovo i biti će problem riješen. Igor Češek, replika. i da li znate za podatak da 60% svinjogojske proizvodnje u Republici Hrvatskoj se nalazi u rukama dva velika sustava. Dakle činjenica je da naša malo obiteljska poljoprivredna gospodarstva propadaju, sustavno su se uništavali dok su veliki imali primati vode i dalje, uvoznički lobiji su izuzetno aktivni, izuzetno podupiru sve političke opcije i zato nam je danas kako nam je. Kada govorimo o nekakvoj demografskoj obnovi, bilo je riječi i spomena danas ovdje, ne pa Hrvatska doživljava apsolutnu depopulaciju pogotovo u izrazito ruralnim područjima. A prema OECD kriterijima u izrazito ruralna područja spadaju četiri slavonsko-baranjske županije. Samo jedna županija spada u ruralna područja a to je Osiječko-baranjska županija. A znate što kaže jedan ugledni profesor sa Harvarda? Jedan ugledni profesor sa Harvarda kaže da država nikada, da državu nikada nisu izvlačili veliki sustavi nego mali poduzetnici, mala obiteljska poljoprivredna gospodarstva i mali obrtnici. To se kod nas nažalost ne događa. Dakle kome je naša Slavonija i Baranja kriva da se već sustavno godinama uništava, da mladi odlaze. Reći ću vam samo podatak da prošle godine iz Virovitičko-podravske županije je otišlo 1680 ljudi, iz male županije od 87 000 stanovnika jednu godinu napusti 1680 ljudi. Znate koji je uspješan biznis kod nas? Evo imate svaki tjedan vozi linija Virovitica-Frankfurt autobus. Karta u jednom smjeru košta 30 eura, nitko ne uzima povratnu kartu.

dvije firme i to me ustvari nije u principu ni iznenadilo. U svojoj raspravi sam rekao da ne treba biti nama model u svinjogojskoj proizvodnji Holandija nego imamo mi naš izgrađeni model koji je funkcionirao stoljećima. Mi danas imamo nekoliko farmi, recimo kod nas u Baranji koje uredno zagađuju okoliš mada oni tvrde da ga ne zagađuju ali nek dođu tamo pa nek probaju živjeti kad gospoda izvrnu sve one fekalije na njive kako to otprilike izgleda, a kiša ne padne na vrijeme. U tim farmama radi nekoliko ljudi. Da li je interes toga naselja ili toga područja da radi nekoliko ljudi ili ćemo omogućiti opet mjerama poljoprivredne politike da se ljudi kao što su i prije radili, bave sa kooperacijom, da svatko ima kod kuće 5-6 svinja, da svaki tjedan da dođe jedanput, dvaput kamion pa to da otkupi i na taj način to selo da živi, na taj način da oni dobiju novce pa da mogu onda otići kod brice i kod pekara i kod šustera i šta ja znam gdje sve ostalo i da i onaj ostane u tom selu i na taj način da se razvije onda to selo. Hvala. **Zgrebec, Dragica Uvaženi kolega Juhas, rekli ste što je sve bilo potrebno da se unište mnogi pojedinci na selu, znači mnogi poljoprivrednici. Sve se to učinilo zato da bi se jedna šačica ljudi obogatila i to je hrvatski sustav podupirao i upravo ste na primjeru svinjogojstva je kolega Češek i vi ste sada raspravljali. Sjećam se jedne polemike koja je nastala izazvana ovdje raspravama u Saboru kad se gospodin Todorić javio istoga dana kada smo imali raspravu o poljoprivredi i vrlo bijesno je počeo govoriti. Prva rečenica je bila znate li vi koliko ja ljudi zapošljavam. E gospodine Todoriću, jel znate vi koliko ste vi ljudi uništili, koliko ste malih poljoprivrednika uništili, koliko dućana je uništeno, koliko kvartovskih dućana je s pogodovanjem tajkunima u Hrvatskoj. Zato i imamo toliko nezaposlenih, zato nam mladi ljudi bježe van, zbog toga što pogodujemo kastama. Mi smo taj sustav kasta fantastično osposobili, napravili, osovili na noge i naravno da je poljoprivreda stradala zbog toga. Uništili smo kombinate, sve se uništavalo ono što je bilo dobro. I samo jedan podatak od prije, stalno ste govorili od '40. godine se počelo uništavati. Ja ne govorim o onom vremenu kad su meli tavane, a o tome napisao jedan odličan komad "Sokol ga nije volio" Fabijana Šovagovića, najbolja poslijeratna drama. Ja govorim o '80.-im godinama, znači '80.-ih godina kad se nisu meli tavani tad smo imali 800 milijuna dolara suficita godišnje, znači 800 milijuna dolara u vrijeme crnoga socijalističkoga mraka, a sad u vrijeme slobode imamo što imamo. Nećete, hvala. Dražen Đurović, replika. **Đurović, Dražen (HDSSB)** Hvala. Pa vi ste kolega Juhas izazvali toliko naših replika i u HDSSB-u zato što ste govorili na način kao da govorite u ime našeg kluba moram priznat i iskazali ste i ukazali ste na prave probleme zapravo koji postoje, a posebno na onaj jedan problem koji je zaista prisutan, a to je postoji li strateška odrednica za hrvatsko selo, da li želimo da u selu od 100 stanovnika ostane pet ljudi koji će obrađivat sav posjed ili da onih 100 ljudi mogu preživjeti i živjeti od sela i od poljoprivrede i obrađivat to zemljište. To je pitanje na koje je Hrvatska i Hrvatske Vlade su davale različite odgovore u prošlih 25 godina jer smo imali prije 10-ak, 15 godina trend da ostane onih 5, da njih tih 5 imaju te glomazne farme, da obrađuju sve zemljište ali se pokazalo zapravo da je taj trend i ta politika doživjela potpuni krah i da ona zapravo vodi ka odumiranju sela. I zato se slažem s vama da bi zapravo trebalo razmišljat da se upravo na obrnut način postavi odnos prema selu i da odnos prema selu bude, da ostanu ljudi živjet u tom selu i obrađivat ono što na njemu ima. I druga tema koju ste spomenuli, koja mislim da je isto vrlo važna, to je pitanje zašto su cijene zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta različita za velike i za male i to je vrlo legitimno pitanje koje bi trebalo ozbiljnije otvorit. Kao što kod vas općina gubi, tako gube i u Požegi općine i gradovi i tako Kutjevo d.d. plaća duplo ili troduplo manju cijenu zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta nego mali vinogradari. A gradovi i općine gube milijune i milijune kuna ili milijune i milijune eura kroz ovakav popust velikima. **Zgrebec, Dragica Ne bih ja ipak u vaše ime govorio, mislim da se oko dosta toga možemo složiti jer kao što sam rekao potičemo iz istog područja i gledamo svakodnevno iste probleme. Imate vi dobru ekipu pa ja bih ipak ostao tu gdje jesam. Htio sam samo možda još dopuniti ovo vaše izlaganje ili ovu vašu repliku sa jednom činjenicom, a to je da kao što sam napomenuo jučer je ovdje spomenuto da polako dolazi vrijeme da država malo preispita svoju ulogu. Mislim da je država trebala i ranije preispitati svoju ulogu, jer sa dužnim poštovanjem ovo što se dešava oko Siska, oko INA-e, pa onda smo imali cijeli niz brodogradilišta itd. u kojima je uvijek radilo 3, 4 tisuće ljudi i onda kad treba otići u stečaj digne se kuka i motika sa pravom da to podvučem. Međutim, kao što sam napomenuo nitko nije pitao i nije se ni slova progovorilo u tisku ni nigdje kada su propadali kombinati i na stotine ili na tisuće ljudi odlazilo na ulicu. Kompleks belomanastirske šećerane je zapošljavao preko 1000 ljudi, preko 1000 obitelji je od toga živjelo. Da ne pričam o mesnoj industriji, da ne pričam o svim ostalim pogonima koji su jednostavno preseljeni, uništeni, zatvoreni a sve je to prešućeno i država nije apsolutno učinila ništa da se to spriječi jer to nečiji interes nije bio. Hvala. Hvala lijepo. Pa kolega Juhas vi ste govorili u svome izlaganju o velikim proizvođačima. Da, upravo se vodi računa i ova današnja Vlada isključivo vodi brigu o velikim proizvođačima. I kada je danas zamjenica ministra rekla da su upravo poljoprivrednici propali zbog toga što su im se dodijelile kapitalne i dale kapitalne investicije, odnosno krediti, a nije im se dala zemlja nije istina. Ja ću upravo reći sljedeće. Da, razlika između kombinata i malih proizvođača je upravo u današnjem vremenu ogromna u natječajima, jer je ova Vlada 2012. godine dolaskom na vlast promijenila zakon u kojem je izjednačila u potpunosti male OPG-ove i velike tvrtke. I šta se događa? Tko ima prednost? U zakonu kaže ovako. Onaj gospodarski program koji određena tvrtka izlaže, a svjesni smo i jasno nam je da upravo velike tvrtke imaju gospodarski program, da imaju strojeve, da imaju ljude, da imaju sve ono što mali OPG nema i upravo je ova Vlada pridonijela da mali OPG-ovi nestanu. To je prava istina, a ne da su im se dodijelile kapitalne investicije, a nije im se dala zemlja. Dolaskom ove Vlade na vlast zemlja je upravo ukinuta onim malim i nije u mogućnosti mali OPG doći u posjed zemljišta, jer je upravo taj novi zakon kojeg je Vlada SDP-a zajedno sa Ministarstvom poljoprivrede donijela i dovela mali OPG u jedan nepovoljan položaj u odnosu na velike proizvođače. Hvala lijepa. Idemo na nove replike. Poštovana zastupnica Mirela Holy i replika kolegi Kajinu. Ima odgovor? Hoće? Odgovor na repliku poštovani zastupnik Juhas. da taj proces uništavanja sela traje više od 20 godina. Spominjali smo i '45, od '45. do današnjih dana i to je u stvari rezultat toga što ne postoji strategija, što ni jedna vlada do sada nije se ozbiljno pozabavila sa pitanjem poljoprivrede nego su to sve bile nekakve vatrogasne mjere. I ne može se samo ova Vlada optuživati za to. Ova Vlada je podnijela taj zahtjev, podnijela novi zakon. Vidjet ćemo kako će to da se odvija. **Leko, Josip Poštovana zastupnica Mirela Holy, replika na izlaganje kolege Kajina. Odgovor na repliku. **Holy, Mirela (ORaH)** Poštovani kolega Kajin, u svojoj raspravi nabrojali ste cijeli niz razloga zbog kojih smatrate da je hrvatska poljoprivreda uništena. I ja se većim dijelom slažem sa vama da je sve što ste naveli otežalo i zakompliciralo položaj poljoprivrede i poljoprivrednika i dovelo do uništenja poljoprivrede. A da je poljoprivreda u Hrvatskoj uništena je neporeciva činjenica, jer uvozimo 50% hrane i imamo, a iako imamo sve preduvjete da sami podmirujemo sve svoje potrebe za hranom i da ju još i izvozimo. Nevjerojatna je činjenica da je Hrvatska početkom 20 st. proizvodila više hrane no što proizvodimo danas, iako su tada tehnološke mogućnosti bile daleko lošije no što ih imamo danas. Ono što je uništilo hrvatsku poljoprivredu je po mojem mišljenju potpuni izostanak strateškog i planskog pristupa poljoprivredi bez koje nije moguće da poljoprivredna politika bilo koje države bude uspješna. No, postavlja se pitanje da li je to slučajno ili je razlog u tome što smo nesposobni, lijeni i glupi. Dijelom možda i jesmo, ali je većim dijelom politika, odnosno sve vlade do sada iz mandata u mandat držala ljestve uvozničkim lobijima i to je ono što je uništilo hrvatsku poljoprivredu. Na žalost, kažem Hrvatska ne ide u pravcu samo održivosti društva i države, a za to je potrebno da imamo i da zadovoljavamo potrebe za hranom, energijom i za vodom. Ja se nadam da ćemo ipak krenuti u tom pravcu. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Damir Kajin. **Kajin, Damir (ID - DI)** Temeljni problem kad govorim o hrvatskoj poljoprivredi je u tome što onaj koji naprosto time se bavi od poljoprivrede ne može živjeti, a trebalo bi biti upravo obrnuto. Bogato selo jednako bogata država. Jasno politika prema selu može se pratiti u jednom kontinuitetu od one pedesetih. Znači, to je ona politika kolektivizacije, nacionalizacije, u Istri eksproprijacije egzodusa i to je na neki način bila politika zločina prema selu, ali samim time i slavonskom i baranjskom i istarskom i dalmatinskom prostoru. S druge strane ono što isto želim odgovoriti, što nisam mogao prije. Ne daj Bože da se nije Hrvatska tamo pedesetih, šezdesetih, Kroz industriju je zaposleno u onom periodu pa preko milijun i petsto tisuća ljudi. Selo taj pritisak da ga je imalo ne bi moglo izdržati, bili bi gladni na selu. Pa znate što je konačno ona bivša država bila kad je riječ o industriji, pogotovo u onom razdoblju do recimo '80. godine? Kakav je tada bio jedan Sisak, kakav je bio Karlovac, kakav je bio Split, kakva je bila jedna Rijeka? Hrvatska ne živi od sela, to treba priznati, ali selo mora preživjeti ako želi naprosto Hrvatska opstati. I to mora biti bit. pretprošle godine uvezli 2,7 milijardi dolara roba, izvezli milijardu i 500 milijuna roba seoskih proizvoda ili poljoprivrednih proizvoda. Imali smo deficit milijardu i 200 milijuna dolara.

Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Baš me raduje da je ovako sabornica puna dok se raspravlja o Zakonu o poljoprivredi u Hrvatskoj, vjerojatno nekad u budućnosti i strateškoj grani gospodarstva o čemu je ovdje puno govoreno. Kolega Kajin vi ste rekli da seljak kada ima zemlju da on o njoj brine, da je obrađuje. Vjerojatno ste mislili na seljaka u obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. Čega baš u ovom zakonu nema posebno naglašenog i praktički se OPG-e kao nekakva proizvođačka da velim institucija ne spominje. Govorili ste o zemljišnoj politici i govorili ste o zemlji, o tome kako seljak brine o zemlji i kako pravne osobe u principu koje uzimaju zemlju toliko ne brinu. Pa gledajte u ovom zakonu u članku 5. je također definirane su mjere poljoprivredne politike. Tu se navode i mjere zemljišne politike. Ali nigdje se posebno ne navodi koje su to mjere zemljišne politike u ovom zakonu. A ja vama postavljam jedno pitanje, da li ste glasali za Zakon o državnom poljoprivrednom zemljištu kad je zadnji put donošen? Jer ako jeste onda ova vaša rasprava kad ste govorili da seljak brine o zemlji nema smisla zato jer je tim zakonom onemogućeno seljaku da dobije zemlju. Dakle, OPG tim zakonom vrlo teško ili skoro nikako može doći do zemlje. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Damir Kajin. **Kajin, Damir (ID - DI)** Ako govorimo o zadnjem Zakonu o poljoprivrednom zemljištu gdje se seljaku omogućuje dodjela zemljišta kroz zakup za taj zakon sam glasao. Upravo bojeći se istarske prakse gdje pojedinci kupujući nešto za kunu kasnije to preprodaju za 100, 200 ili 300 eura. Ta praksa špekuliranja naprosto treba prestati. Govorio sam i govorim ponovno seljaku treba krv dati, a ne samo zemlju. Nema seljaka bez zemlje. To je alfa i omega, otuda sve naprosto počinje. I onaj Zakon o zakupu nije bio loš kao što ni ovaj zakon o poljoprivredi nije loš. Međutim, nešto drugo je tragedija u ovoj zemlji, što imamo bolje zakone o poljoprivredi to nam više poljoprivrednika propada. A s druge strane 80% pretpostavljam sviju nas koji jesmo u ovoj sabornici vučemo neke korijene sa sela. Prema tome, možda je i to jedna krivica što smo se naprosto otuđili od onoga čemu ili kome pripadamo. Poštovane kolegice i kolege, poštovana